писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Желев и Венка Стоянова; - писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на два въпроса от народния представител Петър Славов; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Петър Славов; - писмен

писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Петър Славов; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Петър Славов и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Методи Андреев и Борис Ячев; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Методи Андреев и Борис Ячев; писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров;

писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Вили Лилков; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Димитър Делчев; писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Дора Янкова; - писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Димитър Танев; писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на питане от народния представител Красимир Богданов.

относно чл. 40, ал. 3, т. 6. Комисията не подкрепя това предложение. Моля, гласувайте.

чл. 41 има предложение от народните представители Борислав Великов и Вили Лилков: „В чл. 41 се създава т. 13: „13. обобщава информация за Плановете за действие за общинските концесии и тяхното изпълнение, изготвя ежегодно доклад и го представя за обсъждане и приемане в Координационния съвет.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41: „Чл. 41. Специализираната дирекция от АМС: 1. изпълнява функциите на секретариат на Координационния съвет, като го подпомага експертно и технически; 2. извършва мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии, който включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми, и публично оповестява резултатите от мониторинга, а при искане от страна на Европейската комисия – изготвя и изпраща доклад за осъществявания мониторинг; 3. ежегодно уведомява Европейската комисия за решенията и определенията на КЗК и на Върховния административен съд по глава глава седма; 4. въз основа на мониторинга обобщава практиката и издава общи указания за прилагането на изискванията за възлагане на концесии; 5. извършва предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии, като: а) изразява становище по проектите на решения за откриване на процедура за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията; б) може да изпраща наблюдател, който присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер без право на глас; в) изразява становище по проектите на решения за отправяне или приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобрението им от Министерския съвет, съответно от общинския съвет; 6. уведомява компетентните държавни органи за установените при извършване на мониторинга и на предварителния контрол нарушения на изискванията за възлагане на концесии; 7. събира от концедентите и обобщава информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на на концесионните договори; 8. на основата на събрана и обобщена информация и на годишните отчети на концедентите изготвя годишен доклад за състоянието на концесиите и го представя за разглеждане на Координационния съвет; 9. дава методически указания – общи и по запитвания от концеденти, и публично предоставя информация и насоки по прилагането на този Закон, за което не се събират такси; 10. разработва проекти на нормативни актове в областта на концесиите; 11. поддържа Националния концесионен регистър; 12. публикува в Националния концесионен регистър Националната стратегия за развитие на концесиите и плана за действие на държавните концесии.“ По чл. 42 има предложение от народните представители Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов. ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42: „Чл. 42. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори. (2) Контролът от АПСК включва планови проверки, които се извършват по одобрен от Министерския съвет план за работа за съответната година, както и извънредни проверки, възложени от Координационния съвет. (3) За резултатите от извършения контрол за всеки концесионен договор изпълнителният директор на АПСК изготвя доклад, който се връчва на концедента и на министъра на финансите. 30-дневен срок от връчването концедентът представя доклада на Координационния съвет с план-график за изпълнение на препоръките. (4) Изпълнителният директор на АПСК ежегодно изготвя обобщена информация за концесионните договори, върху които на АПСК е възложено да извършва контрол. Информацията се представя представя на Координационния съвет с предложение за приемане на насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението или прекратяването на концесионните договори. (5) При извършване на независимия външен контрол АПСК се подпомага от Министерството на финансите. (6) По предложение на министър Министерският съвет с решение може да възложи на АПСК извършването на действия по възлагането на държавна концесия и по изпълнението и прекратяването на концесионния договор за тази концесия. С решението Министерският съвет може да определи изисквания за изпълнение на възложените действия и условия за осъществяване на концесията, които са задължителни за АПСК.“ АПСК.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43: „Чл. 43. (1) Сметната палата и органите на АДФИ извършват последващия външен контрол по изпълнение на този Закон в рамките на своите правомощия. (2) Комисията за защита на конкуренцията упражнява контрол за законосъобразност на решенията и на действията и бездействията на концедентите в процедурите за определяне на концесионер при подадени жалби по реда на глава шеста.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44 като думата „осъществява“ се заменя с „извършва“.

специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесии в страната. (2) Планът за действие за държавните концесии, съответно планът за действие за общинските концесии, се изготвя за всеки програмен период и съдържа: 1. проектите, които ще се възлагат чрез концесии; 2. сроковете за изпълнение на проектите; 3. прогнозираните публични средства за реализация на проектите по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 4. прогнозираните концесионни възнаграждения. (3) Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии. (4) Съдържанието на плановете по ал. 2 се определя по години и може да се изменя и допълва текущо. (5) Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за държавните концесии, съответно в плана за действие за общинските концесии. (6) Редът за включване на проекти в плановете по ал. 2 се определя в наредбата по чл. 35.“ чл. 35.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46: „Чл. 46. (1) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени концесионни договори, се включват в Закона за държавния бюджет на в хода на бюджетната процедура за съответната година, съответно в общинския бюджет за съответната година. (2) С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя: 1. размера на плащанията по проектите към края на бюджетната година, включително остатъчния размер на задълженията по сключени концесионни договори; 2. общия размер на плащанията от общинския бюджет към концесионери за съответната година по всички сключени концесионни договори; 3. максималния размер на плащанията, който общината може да поеме като задължение по нови проекти за концесии през годината, включени в плана за действие за общинските концесии, съобразно изискванията на Закона.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47: „Чл. 47. Сключването и изпълнението на концесионен договор не може да нарушава показателите и ограниченията, определени в Закона за публичните

Няма. Подлагам на гласуване членове от 41 до 48 включително по доклада на Комисията. гласуване членове от 41 до 48 включително по доклада на Комисията. Отменете гласуването. Преди това гласуваме предложение на народния представител Вили Лилков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

трета – Възлагане на концесия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. „Раздел І – Общи положения. Видове процедури“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49: „Чл. 49. (1) Принципите по чл. 4, ал. 1 се спазват на всеки етап от възлагането на концесиите. (2) При организиране и провеждане на процедурата за определяне на концесионер концедентът: 1. взема необходимите мерки за борба с измамите, предоставянето на привилегии и корупцията, и за ефективно предотвратяване, разкриване и отстраняване на конфликтите на интереси; 2. осигурява публикуване на обявленията, на документацията за концесията и на други документи и информация, определени с този закон; 3. осигурява конкурентни условия, като не допуска предоставяне на информация по начин, по който необосновано се дава предимство или се поставят в неравностойно положение определени икономически оператори или определено строителство, услуги или свързани със строителството или услугите доставки. (3) При провеждане на процедурата за определяне на концесионер концедентът няма право да предоставя на икономически оператор информация, която би могла да го постави в по-благоприятно положение спрямо останалите, както и да разкрива на останалите икономически оператори предоставена от определен икономически оператор информация без неговото съгласие, освен в случаите, определени с този закон.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50: „Чл. 50. (1) Концедентът Концедентът публично оповестява чрез обявления определени с този закон действия по възлагането и изпълнението на концесията. Обявленията се съставят във форма на електронен документ. Според действието, което оповестяват, обявленията са откриване на процедурата; 2. поправка на обявлението за откриване на процедурата и/или на документацията за концесията, наричано по-нататък „обявление за поправка“; 3. възложена концесия; 4. изменение на възложена концесия. (2) Обявлението за концесиите с трансграничен интерес се попълва в електронен формуляр по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. (3) Обявлението за концесиите без трансграничен интерес се попълва в електронен формуляр,

Процедурите за определяне на концесионер за концесиите с трансграничен интерес са открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. (2) За концесиите без трансграничен интерес определянето на концесионер се извършва чрез открита процедура. (3) При концесиите за социални и други специфични услуги концедентът може да определи процедура за определяне на концесионер, различна от посочените в ал. 1, независимо дали концесията е със, или е без трансграничен интерес. В този случай концедентът спазва принципите по чл. 4, ал. 1, осигурява публикуване на предвидените за тези концесии обявления и предварително оповестява редът за провеждане на процедурата.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53: „Чл. 53. (1) Откритата процедура се провежда на един етап, в който икономическият оператор подава едновременно заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне. (2) Състезателната процедура с договаряне е етапна процедура, при която: 1. икономическият оператор подава заявление и участва в подбор, за да получи покана за подаване на предварителна оферта; 2. кандидатите, получили покана, подават предварителна оферта и участват в договаряне за подобряване на офертите; 3. след покана участвалите в договарянето кандидати подават оферта. (3) Състезателният диалог е етапна процедура, при която: 1. икономическият оператор подава заявление и предварителна оферта, и участва в подбор, за да получи покана за участие в диалога; 2. кандидатите, получили покана участват в диалог за изясняване на едно или повече решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията; 3. след покана участвалите в диалога кандидати подават оферта.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54: „Чл. 54. (1) При концесиите с трансграничен интерес концедентът определя вида на процедурата в съответствие с ал. 2 - 4. 2 - 4. (2) Открита процедура при концесиите с трансграничен интерес се провежда когато концедентът е определил подходящи условия за осъществяване на концесията, финансово-икономически елементи и юридическа конструкция конструкция и за определянето на концесионер е достатъчно само прилагането на критериите за възлагане, без да се провеждат преговори. (3) Състезателна процедура с договаряне се провежда, когато концедентът е определил техническите, функционалните или качествените изисквания, но е възможно чрез преговори да се оптимизират качеството, финансово-икономическите елементи, сроковете, социални, екологични или иновативни решения, или преимущества за потребителите, както и юридическата конструкция. (4) Състезателен диалог се провежда когато относно строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия с трансграничен интерес, е налице потребност, за задоволяване на която са възможни повече от едно решение относно техническите, функционалните или качествените изисквания, финансово-икономическия модел или юридическата конструкция, както и когато са налице възможности за включване на иновации.“

„Раздел ІІ – Подготвителни действия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56: „Чл. 56. (1) Предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия съдържа описание на предмета и на обекта на концесията, обосновка и финансово-икономически анализ. (2) Когато концесията включва възлагане на строителство, към предложението по ал. 1 се прилага инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект или идеен инвестиционен проект, с което определя и прогнозните технически и функционални характеристики и технико-икономически показатели на строителството. (3) Концедентът проучва предложението по ал. 1 и ако прецени, че е целесъобразно предприема действия за включването на проекта в съответния план за действие. (4) Инвестиционното предложение може да се използва от концедента при изработване на техническите и функционалните изисквания. (5) Когато концедентът е използвал изцяло или отчасти инвестиционното предложение, представилият го икономически оператор, ако не е избран за концесионер, има право на възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от концедента по методика, определена с наредбата по чл. 35 и се заплаща в едногодишен срок от публикуване в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата. (6) Предложението по ал. 1 не поражда за икономическия оператор други права или привилегии освен правото по ал. 5.“ чл. 57 има предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители: „В чл. 57 ал. 5 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57: „Чл. 57. Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. Подготвителните действия се извършват от екип от експерти, определени от концедента със заповед. (2) Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи. (3) При концесия, с която се възлага строителство, техническият анализ може да се замени с инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния (4) Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията задължително се изготвя финансово-икономически анализ. В тези случаи финансово-икономическият анализ се изпраща за становище до министъра на финансите. Минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и реда за съгласуването му се определят с наредбата по чл. 35. (5) Когато Народното събрание или общинският съвет не даде съответно разрешение по чл. 34, ал. 4 или 5 за предложения от концедента максимален срок, концедентът може да установи възможностите за намаляване на максималния срок чрез: 1. минимизиране на разходите и/или намаляване на икономическата и финансовата изгода от концесията; 2. възлагане на отделни концесии, ако това е технически и технологично възможно; 3. изключване на определено строителство и/или услуги от предмета на концесията и други.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58: „Чл. 58. (1) В резултат от подготвителните действия се съставят обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията, наричана по-нататък „обосновка на концесията“ и проекти на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията. (2) Обосновката на концесията мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията и на решението за откриване на процедурата и определя: 1. предмета и обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или принадлежностите към обекта на концесията; 2. изискванията към предварителните оферти и/или офертите, наричани по-нататък „минимални изисквания към офертите“; 3. прогнозни финансово-икономически елементи на концесията, включително максималния срок на концесията; 4. прогнозни юридически 5. възможността за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. (3) Обосновката на концесията се изпраща от концедента на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция „Национална сигурност“. В 14-дневен срок от получаване на обосновката ръководителят на съответното ведомство изразява становище по компетентност относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. При наличие на опасност, становището съдържа препоръки по законосъобразност за отстраняването на опасността, когато е приложимо. Когато органът не представи становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност. При изразено становище за наличие на опасност се прилага забраната по чл. 24, освен когато са изпълнени дадените препоръки. (4) В случаите по ал. 2, т. 5 обосновката на концесията се съгласува със съответния управляващ орган.“ Няма. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Янаки Стоилов по чл. 57. Предложението не се подкрепя от Комисията. Гласували

и членове от 55 до 58 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

и членове от 55 до 58 по доклада на Комисията са приети. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІІІ - Условия за възлагане на концесията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, като думата „концесията“ се заменя с „концесия“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59: „Чл. 59. Концесия се възлага, когато са изпълнени следните условия: 1. за участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице основание за изключване; 2. участникът отговаря на условията за участие в процедурата, наричани по-нататък „условия за участие“; 3. офертата на участника отговаря на минималните изисквания към офертите; възлагане.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60: „Чл. 60. (1) При наличие на основание за изключване кандидатът или участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер. (2) Основанията за изключване са: 1. влязла в сила присъда, с която кандидатът или участникът, или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден

с който е установено, че кандидатът или участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на кандидата или на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава – членка на Европейския съюз; 4. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че кандидатът или участникът: а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5, или в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията; 5. допуснато от кандидата или участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор; 6. регистрация на кандидата или участника, или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане; 7. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на кандидата или участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен. (3) Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено от концедента при провеждане на процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства: 1. наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси; 2. опит на кандидата или участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер; 3. непредставяне от кандидата или от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от концедента;

кандидатът или участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат

или б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но кандидатът или участникът е представил доказателства, че: аа) аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението; 3. в случаите по т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването; 4. в случаите по т. 4, букви „а“ и „в“ и т. 5 са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на съответния акт по т. 4, съответно от прекратяването на договора или налагането на санкция по т. 5, и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение; 5. в случаите по т. 4, буква „б“ кандидатът или участникът е представил доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от неизпълнението; 6. в случая по т. 6 кандидатът или участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61: „Чл. 61. (1) Условията за участие са изисквания към икономическите оператори съгласно ал. 2-6, които са необходими за изпълнение на концесионния договор и са посочени в обявлението за откриване на процедурата. Условията за участие се прилагат и за подизпълнителите, освен ако този закон предвижда друго. (2) Кандидатът или участникът трябва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър, когато това изискване е определено със закон като условие за изпълнението на включена в предмета на концесията дейност или услуга. (3) Кандидатът или участникът трябва да притежава специално разрешение или да членува в определена организация, когато законодателството на държавата, в която е установен, поставя такова изискване като условие за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност. дейност. (4) Когато концесията е определена от концедента като запазена концесия, изискването най-малко 30 на сто от работниците и служителите на кандидата или на участника да са хора с увреждания или хора в неравностойно положение е условие за участие и се прилага за кандидата, участника, съответно за всеки от участниците в групата, когато в процедурата за определяне на концесионер участва група от икономически (5) За концесии с класифицирана информация концедентът определя като условие за участие изисквания за защита на класифицираната информация, на които трябва да отговарят кандидатът или участникът, съответно за всеки от участниците в групата, когато в процедурата за определяне на концесионер участва група от икономически оператори. Изискванията се определят в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. и едно или повече изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние. Като условия за участие се определят и изискванията, при които може да бъде издаден лиценз или извършена регистрация за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност, независимо от вида на концесията. (2) Изискванията по ал. ал. 1 трябва да: 1. са съобразени с предмета и особеностите на концесията; 2. осигуряват реална конкуренция; (3) Изискванията по ал. 1 не може да се определят като условия за участие на подизпълнителите. (4) Изискванията по ал. 1, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказват се описват в документацията за концесията и се посочват в обявлението за откриване на процедурата.“ Член 63. Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители: „В чл. 63 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „и/или за финансово и икономическо състояние“ се заличават. 2. Алинея 3 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63: „Чл. 63. (1) Кандидатът или участникът може да докаже изпълнението на определените от концедента изисквания относно професионалните или техническите способности и/или финансовото и икономическото състояние на икономическите оператори с възможностите на едно или повече лица, наричани по-нататък „трети лица“, независимо от правната връзка с тях. За третите лица се прилагат основанията за изключване. (2) В случая по ал. 1 кандидатът или участникът представя документи, с които доказва, че за третите лица не е налице основание за изключване, както и че при изпълнението на концесионния договор ще има на разположение ресурсите на третите лица. (3) Третото лице, с възможностите на които се доказва финансовото и икономическото състояние, отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор.“ Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители – чл. 64 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64: „Чл. 64. При концесиите без трансграничен интерес концедентът може да не определя като условия за участие изисквания към професионалните или техническите способности на кандидатите или участниците и/или към тяхното финансово и икономическо състояние.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65: „Чл. 65. (1) Минималните изисквания към офертите формират задължителните характеристики и минималните показатели на предмета и на обекта на концесията. (2) При концесия за строителство и концесия за услуги минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания, включително относно защита на конкуренцията, относно обекта на концесията и включените в предмета на концесията строителство и/или услуги. (3) При концесия за ползване минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания към обекта на концесията и към извършваната с него стопанска дейност, включително относно концесионното

цели; 2. осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за определяне на концесионер и да не създават необосновани пречки за възлагането на концесията в условията на конкуренция; 3. не съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира строителството или услугите, предлагани от конкретен икономически оператор, нито търговска или производствена марка или марка за произход, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или отстраняване на определени лица или продукти. (2) Изискването по ал. 1, т. 3 не се прилага, когато не е възможно строителството или услугите да се опишат достатъчно точно и разбираемо без да се използва някоя от изброените характеристики. Използването на характеристиките не може да води до отстраняване или до облагодетелстване на определени икономически оператори Към всяка използвана характеристика задължително се добавят думите „или еквивалентно“. (3) Техническите и функционалните изисквания определят характеристиките и показателите на обекта на концесията и на строителството и на услугите, включени в предмета на концесия за строителство и на концесия за услуга. (4) Техническите и функционалните изисквания относно включеното в предмета на концесията строителство включват: 1. устройствените характеристики и показатели на застрояването на концесионната територия и минимални технически, функционални и технологични характеристики и показатели на строежа – предмет на концесията; 2. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват съответствието на строежа с предвидените от концедента предназначение, функционалност и технологичност 3. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват предоставянето чрез него на определените от концедента услуги по обем, условия за предоставяне и ниво на качество за срока на концесията; 4. приложимите към обекта на концесията изисквания на чл. 169 и 169а от Закона за устройство на територията. (5) Техническите и функционалните изисквания относно включените в предмета на концесията услуги включват: 1. характеристиките на услугата относно обем, условия и ред за предоставяне, ниво на качество и ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на живота и здравето на гражданите, на околната среда, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред за всеки етап от предоставянето на услугите; 2. приложимите процедури за оценяване на съответствието на предоставяните услуги с определените от концедента изисквания за качество и наличност на услугите.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68: „Чл. 68. (1) Като критерии за възлагане концедентът определя обективни изисквания, свързани с предмета и обекта на концесията, оценката на които дава възможност да се определи икономически най-изгодната оферта при най-добро съотношение „качество-цена“. (2) Критериите за възлагане трябва да съответстват на принципите по чл. 4, ал. 1 и да гарантират, че офертите се оценяват в условията на конкуренция. (3) Критериите за възлагане може да съдържат функционални, технически и технологични показатели и характеристики, ниво на качество, изисквания или мерки, които са свързани с конкретното строителство или услуги или с изпълнението на концесионния договор. Критериите за възлагане може да се отнасят до фактори, които не са само икономически, но влияят върху стойността на офертата от гледна точка на концедента и общата икономическа и/или социална полза от възлагането на концесията при най-добро съотношение „качество-цена“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69: „Чл. 69. (1) Срокът на концесията и размерът на плащанията от концедента, когато такива се предвиждат, винаги се определят като критерии за

б) качество на предоставяните услуги; в) най-ниска цена на строителството; г) най-ниска цена на предоставяните услуги; д) технически предимства, в това число техническо оборудване и материално-техническа база; е) функционални характеристики и/или характеристики на строителството, и/или на услугите; ж) срок на завършване на строителството; з) срок на предоставяне на услугите при минимално определено от концедента ниво на качеството; 2. мерки над нормативно определените за опазване на околната среда, когато такива са необходими; 3. социални критерии; 4. енергийна ефективност; 5. критерии, свързани с иновациите; 6. размер на концесионното възнаграждение, когато такова е предвидено; 7. други, в зависимост от особеностите на концесията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70. ПРЕДСЕДАТЕЛ

против 3, въздържали се 10. Наименованието на Раздел III и параграфи от 59 до 70 включително по доклада на Комисията са приети. „Раздел IV – „Решение и обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер. Документация за концесията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименоването на Раздел IV. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71: „Чл. 71. (1) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента, наричано по-нататък „решение за откриване на процедурата“ след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет. (2) Процедура за определяне на концесионер за концесия, за която е предвидена възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се открива след положително становище по обосновката на концесията от съответния управляващ орган. (3) Органите по ал. 1 одобряват решението след преценка на неговите законосъобразност и целесъобразност, мотивирани с обосновката на концесията. Органите по ал. 1 не одобряват решението когато се установи, че някоя от препоръките, съдържаща се в становището по чл. 58, ал. 3 не е изпълнена, а когато е приложимо – не е налице положително становище по ал. 2.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72. Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73: „Чл. 73. (1) Обявлението за концесия е с минимално съдържание, определено в Приложение № 6. (2) Като условия за осъществяване на концесията, при всички процедури за определяне на концесионер в обявлението за концесия се включват: 1. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат; 2. приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, установени с установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5; 3. задълженията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред, когато е приложимо; 4. задълженията за застраховане на обекта на концесията, когато е приложимо. 5. прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията. на концесията. (3) Обстоятелството, че концесията е запазена се посочва в обявлението за концесията или в обявлението за предварителна информация. (4) При открита процедура в обявлението за концесия се включват и: 1. условията за изпълнение на концесията, определени в зависимост от предмета и обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги; 2. минималните изисквания към офертите. (5) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в обявлението за концесия се посочват целите на концедента и потребностите, които трябва да се задоволят с изпълнението Когато концедентът е поставил изискване за сключване на концесионния договор с публично-частно дружество, като условие за осъществяване на концесията, се посочват и: 1. размерът на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество; 2. видът и размерът на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала; 3. непаричната вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена; 4. условията за финансиране дейността на дружеството; 5. редът за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и последиците от промяната. (2) Условията за осъществяване на концесията по ал. 1 се посочват в обявлението за концесията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76: „Чл. 76. (1) След издаване на решението за откриване на процедурата, определено от концедента длъжностно лице изпраща по електронен път чрез електронни средства обявлението за концесия, съответно обявлението за предварителна информация на Службата за публикации на Европейския съюз за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, а националното обявление – за обнародване в интернет страницата на „Държавен вестник“, наричано по-нататък „публикуване“. (2) След След извършване на действията по ал. 1 определеното от концедента длъжностно лице открива партида на процедурата в Националния концесионен регистър и публикува по партидата обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията и обосновката на концесията. (3) Обявлението за откриване на процедурата се публикува в Националния концесионен регистър концесионен регистър във вида, в който е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз, съответно до „Държавен вестник“. Публикуването на обявлението за концесия и на обявлението за предварителна информация се извършва след получаване от Службата за публикации на Европейския съюз на съобщение за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Публикуването в Националния концесионен регистър може да се извърши и преди получаване на съобщението за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, когато в срок от 48 часа след получено потвърждение за получаване на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз същото не е публикувано.“

Когато измененията засягат предмета на концесията и условията за възлагане на концесията по чл. 59, концедентът прекратява процедурата.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78: „Чл. 78. (1) Документацията за концесията съдържа, в зависимост от предмета на концесията и вида на процедурата за определяне на концесионер: 1. описание на предмета и на обекта на концесията; 2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо; 3. описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, включително за всяка обособена позиция, когато е приложимо; 4. подробно описание на условията за осъществяване концесията; 5. минималните изисквания към офертите; 6. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите на офертите, и начина на тяхното представяне, когато е приложимо; 7. условия за участие; 8. критерии за възлагане, както и методика за оценка на офертите; 9. описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното приключване; 10. документи, с които преди подписване на концесионния договор се удостоверява отсъствието на основание за изключване; 11. образци на заявление, оферта (предложение и обвързващо предложение) – при открита процедура и при състезателна процедура с договаряне, както и на предварителна оферта При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог 15. други изисквания, в зависимост от предмета на концесията. (2) Към документацията за концесията се прилагат решението за откриване на процедурата и обявлението за откриване на процедурата. Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента към документацията за концесията се прилага финансово-икономическият анализ по чл. 57, ал. 4. При концесия за строителство към документацията документацията за концесията се прилага инвестиционното предложение по чл. 57, ал. 3 – когато такова е изготвено. (3) При състезателен диалог изискванията по ал. 1, т. 3-5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и т. 12 не се прилагат. В този случай концедентът включва в документацията за концесията описание на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията, като при възможност определя основни технически, функционални и качествени характеристики на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията. (4) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в документацията за концесията се определят и: и: 1. броят на кандидатите, които при състезателна процедура с договаряне ще получат покана за подаване на предварителна оферта, съответно които при състезателен диалог ще получат покана за участие в диалога; 2. обективни и недискриминационни критерии за подбор; подбор; 3. начинът, по който се прилагат критериите за подбор. (5) За концесии с класифицирана информация в документацията за концесията се посочват изискванията за защита на класифицираната информация, които се прилагат при провеждането на процедурата за определяне на концесионер и при изпълнението на концесионния договор.

чувствителен характер изисква специално ниво на защита, наричана по-нататък „чувствителна информация“, като се посочва основанието за това. В тези случаи: 1. наличието на защитена със закон информация или на чувствителна информация се посочва в обявлението за откриване на процедурата; 2. в публикуваната документация се посочват условията и редът, по които икономическите оператори може да получат

относно реда за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане на концесията или документацията за концесията. (2) Искането на разяснения или на допълнителна информация се подава в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията или офертите. (3) В срок до 4 работни дни от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията партидата на процедурата в Националния концесионен регистър предоставени от комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер разяснения или допълнителна информация. (4) Когато разясненията или допълнителната информация водят до промени в обявлението за откриване на процедурата такива. (5) С обявлението за поправка се определя нов срок за получаване на заявления или оферти, който е

„Раздел V – Комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80: „Чл. 80. (1) Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, наричана по-нататък „комисията”. (2) Комисията се назначава в срок до три работни дни от издаване на решението за откриване на процедурата. (3) Комисията се състои от нечетен брой членове, които са не по-малко от петима, включително председател и Повече от половината от членовете на комисията трябва да имат професионална компетентност, свързана с дейностите по предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии.

с: а) кандидат или участник в процедурата, а когато кандидатът или участникът е юридическо лице – и с член на неговия управителен или контролен орган, или б) посочен подизпълнител или трето лице. (6) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок срок от: 1. получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за отсъствие на конфликт на интереси; 2. узнаване на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от комисията. (7) При установен конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, концедентът назначава нов член на комисията. (8) На членовете на комисията се изплаща възнаграждение при спазване на ограниченията, определени с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител, и при спазване на условията и реда на Закона за обществените поръчки.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81: „Чл. 81. (1) Комисията: 1. приема правила за работата си; 2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация; 3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията; 4. извършва действията по допускане на кандидатите или участниците; 5. извършва подбора в състезателната процедура с договаряне и в състезателния диалог; 6. провежда диалога в процедурата състезателен диалог; 7. провежда договарянето в състезателната процедура с договаряне; 8. предлага на концедента да удължи срока за получаване на заявленията, на предварителните оферти или на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получено заявление, съответно оферта; оферта; 9. разглежда, допуска и оценява офертите и извършва класиране на участниците, като предлага класираният на първо място участник да бъде определен за концесионер; 10. изготвя проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване прекратяване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „решение за прекратяване на процедурата“; 11. извършва и други действия, определени с този закон. (2) В случаите по ал. 1, т. 3 концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията документацията за концесията, когато има такива, като определя нов срок за получаване на заявления или оферти при условията на чл. 79, ал. 5. (3) Решенията на комисията се мотивират. Действията на комисията и приетите решения с мотивите към тях се отразяват в протокол. Когато член на комисията е против прието решение, той подписва протокола с особено мнение и прилага към него мотивите си. (4) Предвиденото с този закон уведомяване на кандидатите или участниците се извършва от комисията по електронен път чрез електронни средства.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82: „Чл. 82. (1) Със заповедта за назначаване на комисията концедентът определя едно или повече длъжностни лица, които подпомагат комисията технически и осъществяват обмен обмен на информация с икономическите оператори, кандидатите или участниците, както и един или повече консултанти, които подпомагат комисията експертно, и лице с осигурен достъп до Националния концесионен регистър, което открива и поддържа партидата на процедурата. (2) За консултанти се определят длъжностни лица или външни експерти – физически или юридически лица, които имат професионална компетентност, свързана с дейностите, включени в предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Консултантите подпомагат комисията срещу възнаграждение при спазване на ограниченията, определени с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител, и при спазване на условията и реда на Закона за обществените поръчки. (3) За длъжностните лица и консултантите се прилагат изискванията по чл. 80, ал. 5 и 6“.

за наименованието на Раздел VІ: „Обмен на информация при провеждане на процедурата за определяне на концесионер“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83: „Чл. 83. (1) Обменът на информация от концедента и комисията с икономическите оператори при провеждането на процедурата за определяне на концесионер се осъществява чрез едно или повече от следните средства: 1. електронни средства, включително електронна поща; 2. пощенска услуга; 3. връчване срещу подпис, за удостоверяване на датата, часа и лицето, на което е извършено връчването. (2) Средствата за обмен на информация, определени от концедента, се посочват в обявлението за откриване на процедурата.“ принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84: „Чл. 84. (1) За обмен на информация чрез електронни средства концедентът осигурява електронна комуникационна система. Електронната комуникационна система трябва да е общодостъпна и оперативно съвместима с широко използваните продукти на информационните и комуникационните технологии и да не ограничава достъпа на икономическите оператори до процедурата за определяне на концесионер. (2) Електронната система по ал. 1 осигурява защита на целостта на данните и на поверителността на информацията и на заявленията и офертите. (3) Електронната система по ал. 1 трябва да осигурява: 1. достъп само на оправомощени лица до системата и до предаваните чрез нея документи; 2. електронно подписване или предаване на документи чрез системата; 3. идентифициране по установен начин на оправомощените за достъп до системата лица; 4. предоставяне на информация за лицата, които са имали достъп до данните и информацията, и за времето на достъп; 5. точно определяне на датата и часа на електронната транзакция; 6. невъзможност за отваряне на определени данни и информация, както и на заявленията и офертите преди точно определените дата и час; и час; 7. запазване целостта на документите; 8. запазване поверителността на документите; 9. защита на личните данни. (4) Данните, изпратени или получени чрез електронната система по ал. 1, се ползват с юридическата презумпция за цялост на данните и точност на посочените от системата дата и час на изпращане или получаване на данните. (5) Документ, който е изпратен чрез електронната система по ал. 1 или е получен като електронен документ, подписан с електронен подпис се смята за еквивалентен на хартиен документ и за оригинал, и за оригинал, допуска се като доказателство в производства пред КЗК и в съдебни производства и се ползва с юридическата презумпция за неговата автентичност и цялост, при условие че не съдържа никакви динамични елементи, които могат автоматично да го променят.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

които са предложени от вносителя и са редактирани от Комисията. Моля, гласувайте.

„Раздел VІІ – „Заявления и оферти“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86:

а) името, съответно наименованието на кандидата или участника, данните за контакт, включително електронен адрес; б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори; в) лицата, които представляват кандидата или участника съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в регистър – лицата, които го представляват съгласно еквивалентен документ; г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и информация относно името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; д) третите лица; 3. начина на изпълнение на концесионния договор: а) при участие на група от икономически оператори – посочване на оператора, който представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите; б) при използване на подизпълнители – посочване на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители; 4. деклариране отсъствието на основание за изключване относно кандидата или участника, както и относно посочените подизпълнители и трети лица; 5. деклариране на съответствието с условията за участие на кандидата или участника и на посочените подизпълнители. (2) Към заявлението се прилагат документите, с които кандидатът или участникът доказва изпълнението на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние. Когато кандидатът или участникът е посочил, че доказва съответствието си с изискванията за професионални или технически способности или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние с възможностите на трети лица, той прилага към заявлението и доказателства, че ще има на разположение

текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88: „Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение. (2) Предложението съдържа: 1. конкретни предложения по критериите за възлагане; 2. мотивиране на предложенията по т. 1; 3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията; 4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане; 5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии с трансграничен интерес, освен концесиите за социални и други специфични услуги; 6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с документацията за концесията; 7. предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо; 8. деклариране на срока на валидност на офертата; 9. деклариране на произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. пари. (3) Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане. (4) Когато с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне на варианти на офертата, участникът представя предложение и обвързващо предложение за всеки предложен вариант. (5) При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по по обвързващото предложение. (6) В предложението може да се определи поверителността на определена информация. Предложенията по критериите за възлагане не може да се определят като поверителна информация.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 89: „Чл. 89. (1) Заявлението, предварителната оферта, предложението и обвързващото предложение се изготвят по образци, които се съдържат в документацията за концесията. (2) Заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор. (3) Обвързващото предложение се представя на хартиен се представя на хартиен носител. (4) Електронният носител по ал. 2 включва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен (5) В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ на обвързващото предложение.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90: „Чл. 90. (1) Съдържанието на заявленията, предварителните оферти и офертите и офертите е на езика, посочен в обявлението за откриване на процедурата. (2) Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, заявленията и офертите се представят и в превод на български език. (3) Документите, които се включват в електронния носител по чл. 89, ал. 2 са на езика на тяхното издаване и в превод на български език. При несъответствие между текстовете за верен се приема този в превод на български език, освен ако в документацията е посочено друго.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 91: „Чл. 91. Заявленията и офертите се подават на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата, чрез средствата за комуникация

с обвързващото предложение се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на: 1. съдържанието – „Заявление“, „Предварителна оферта“, „Предложение“, „Обвързващо предложение“; 2. наименованието на концесията; 3. името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес

като в него се поставят предложението и обвързващото предложение. (4) При състезателен диалог изискванията на ал. 2 за общ плик се прилагат при подаване на заявлението, като в него се поставят заявлението и предварителната оферта.“ оферта.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93: „Чл. 93. (1) Сроковете за получаване на заявления, предварителни оферти и оферти се определят от концедента при отчитане на: 1. сложността и обема на документацията за концесията; 2. необходимостта част от документацията за концесията да бъде разгледана на място поради наличието на основание за ограничаване на публичния достъп до нея, посочено в обявлението; 3. времето, необходимо за изготвяне на заявленията или офертите; 4. необходимостта от оглед на място на обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или на включените към обекта принадлежности. (2) Срокът за получаване на заявление в състезателна процедура с договаряне, на заявление и предварителна оферта в състезателен диалог, както и на заявление и оферти в открита процедура се определя с обявлението за откриване на процедурата и започва да тече от датата на изпращане за публикуване по чл. 76, ал. 1 на това обявление и не може да бъде по-кратък от 30 дни. За концесиите без трансграничен интерес срокът не може да бъде по-кратък от 25 дни. (3) Срокът за получаване на предварителни оферти в състезателна процедура с договаряне се определя с поканата за подаване на предварителни оферти и не може да бъде по-кратък от 22 дни. (4) Срокът за получаване на оферти

защитена със закон или чувствителна информация, както и когато заявленията, предварителните оферти или офертите може да се изготвят само след посещение на обекта на концесията или на концесионната територия, минималните срокове по ал. 2 - 4 са не по-кратки от 40 дни, съответно от 32 дни и от 22 дни.“ дни.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94: „Чл. 94. (1) Всеки икономически оператор или кандидат може да поиска удължаване на срока за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти, когато: 1. поисканите разяснения или допълнителна информация не са представени в определения от концедента срок, или

на включените към обекта на концесията принадлежности, а такъв не е бил осигурен на всички участници. (2) В случаите по ал. 1 концедентът удължава срока за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти. Когато първоначалният срок е определен с обявлението за откриване на процедурата, определеното от концедента длъжностно лице публикува обявление за поправка. В останалите случаи кандидатите или участниците се уведомяват чрез средствата за обмен на информация, посочени в обявлението за откриване на процедурата. (3) С обявлението за поправка се определя нов срок при условията на чл. 79, ал. 5.“ ал. 5.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95: „Чл. 95. (1) Заявленията, предварителните оферти и офертите се получават до определените дата и час чрез посочените в обявлението средства за обмен на информация. (2) Когато в определения краен час на мястото за получаване има един или повече кандидати или участници, те се включват в списък, който се подписва от определеното от концедента длъжностно лице и от присъстващите лица. Длъжностното лице приема пликовете със заявленията, предварителните оферти или офертите на всички кандидати кандидати или участници, включени в списъка. (3) Длъжностното лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, завежда заявленията, предварителните оферти или офертите във входящ регистър по реда на получаването им и издава на приносителя разписка за завеждането в регистъра. (4) Длъжностното лице не приема заявление, предварителна оферта или оферта, когато: 1. са подадени след определения срок, освен в случаите по ал. 2; 2. са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик; 3. пликът не е надписан в съответствие с изискванията на чл. 92, ал. 1 и 2. (5) Входящият регистър съдържа следната следната информация за заявленията, предварителните оферти или офертите: 1. регистрационен номер по реда на получаването; 2. данни за кандидата или участника; 3. дата и час на получаване;

предложения на вносителя, подкрепени и редактирани от Комисията съответно за наименование на Раздел VІІ, както и членове от 85 до 95 включително. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96: „Чл. 96. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления и оферти, определен с обявлението за откриване на процедурата, комисията в закрито заседание отваря получените в срок заявления и извършва действия по допускане на участниците. (2) Допускането на участник до участие в процедурата за определяне на концесионер се извършва след проверка от комисията относно: 1. наличието на основание за изключване за участника и за посочените в заявлението подизпълнители и трети лица, и 2. изпълнението на условията за участие от участника, а когато е приложимо – и от посочените в заявлението подизпълнители.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 97: „Чл. 97. (1) Когато установи нередовност на заявлението, изразяваща се в непредставяне на документи, несъответствие с условията за участие или друга нередовност и/или непълнота, включително фактическа грешка, комисията уведомява участника за това. (2) Участникът отстранява нередовностите в срок до 5 работни дни от уведомяването. (3) Когато нередовността се състои в несъответствие с условията за участие, участникът може в съответствие с изискванията на концедента да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще изпълни условията за участие.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98: „Чл. 98. (1) Когато от датата на изпращане на протокола за извършените действия по допускане на участниците

или за посочен от него подизпълнител или трето лице е налице основание за изключване, или който не отговаря на условията за участие; 2. допуска разглеждане на офертите на участниците, които не са отстранени от участие. (2) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия по допускане на участниците. (3) Решението на комисията за отстраняване на участник се съобщава в деня на отваряне на офертите и не подлежи на самостоятелно обжалване.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101: „Чл. 101. (1) Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците разглеждане и оценяване на офертите комисията проверява съответствието на предложението и на обвързващото предложение с изискванията на чл. 88 и с изискванията, определени с документацията за концесията, както и съответствието на предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия модел с критериите за възлагане. възлагане. (3) При разглеждане на офертите комисията може да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи или други лица. (4) При необходимост комисията изисква от участниците в определен от нея срок, който не може да е по-кратък от три работни дни да: 1. предоставят разяснения относно представените разработки и информация или приложените в офертата документи, представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства, или 3. отстранят технически нередовности в предложението почл. 88, ал. 2. (5) Разясненията не може да променят предложенията, съдържащи се в обвързващото предложение по чл. 88, ал. 3.“ ал. 3.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102: „Чл. 102. (1) Комисията не допуска до оценяване оферта на участник, който в определения от комисията срок по чл. 101, ал. 4 не е: 1. отстранил техническите нередовности в предложението по чл. 88, ал. 2, или 2. предоставил поисканите от комисията разяснения, или предоставените разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, или 3. представил поисканите от комисията допълнителни доказателства. (2) Комисията не оценява оферта: оферта: 1. за която при извършена проверка е установено, че участникът е представил невярна информация или неистински, преправен или с невярно съдържание документ; 2. която не отговаря на едно или повече изисквания, определени с документацията за концесията; 3. в която представените разработки и информация не съответстват на критериите за възлагане; възлагане; 4. която е подадена в нарушение на изискванията на чл. 92, ал. 3 и 4. (3) Когато офертата на участника е подадена във варианти, основанията по ал. 1 и 2 се прилагат за всеки от предложените варианти. (4) Комисията приема решение, с което определя офертите, включително вариантите на офертите, които не се оценяват. (5) Решението по ал. 4 се съобщава на заинтересованите участници с решението на концедента за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата, и не подлежи на самостоятелно обжалване.“ обжалване.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 103: „Чл. 103. (1) Комисията извършва оценка на допуснатите оферти по критериите за възлагане чрез прилагане на методиката за оценка на офертите, като оценява предложенията на участниците, съдържащи се в обвързващото предложение. (2) Въз основа на оценката на допуснатите оферти комисията класира участниците с решение. (3) Когато една или повече оферти съдържат варианти, които са допуснати до оценяване, комисията извършва предварителна оценка на всеки от вариантите и класира участниците с варианта на офертата, получил най-висока оценка. (4) До приключване на процедурата комисията служебно следи за наличие на основание за изключване. Когато установи съществуващо или нововъзникнало основание за изключване, комисията не оценява офертата и отстранява участника от участие в процедурата за определяне на концесионер.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104: „Чл. 104. (1) След класиране на участниците комисията съставя протокол за отварянето и прочитането прочитането на обвързващите предложения, за разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на участниците. (2) Въз основа на протокола по ал. 1 комисията изготвя проект на решение за определяне на класирания на първо място участник за концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата. (3) Комисията изготвя проект на решение за прекратяване на процедурата, когато не е подадена нито

Няма изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел IX, както и членове от 105 до 111 включително, по доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105: „Чл. 105. (1) След изтичането на срока за получаване на заявления, определен с обявлението за откриване на процедурата, комисията отваря заявленията и извършва действия по допускане при условията и по реда на чл. 96 и 97. (2) Когато с документацията за концесията концедентът е ограничил броя на кандидатите, които ще продължат участие в процедурата за определяне на концесионер, и допуснатите кандидати са повече от определения брой, при извършване на действията по допускане комисията извършва и подбор на допуснатите кандидати. (3) Подборът е оценка на професионалните и техническите способности и/или на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и се извършва по начина и по критериите за подбор, посочени в документацията за концесията. (4) В резултат от извършения подбор комисията класира кандидатите и приключва действията по допускане и подбор с мотивирано решение.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106: „Чл. 106. (1) С решението за приключване на действията по допускане и подбор в състезателна процедура с договаряне комисията: комисията: 1. отстранява от участие в процедурата за определяне на концесионер кандидат, за когото или за посочен от него подизпълнител или трето лице е налице основание за изключване, който не отговаря на условията за участие или при извършването на подбора е класиран на място, което не му позволява да продължи участието си в процедурата; 2. определя кандидатите, които допуска да продължат участие в процедурата за определяне на концесионер; 3. одобрява покана за подаване на предварителни оферти. (2) Поканата за подаване на предварителни оферти съдържа срок за получаване на предварителните оферти, както и указания и график за провеждане на договарянето. (3) Срокът за получаване на предварителните оферти не може да бъде по-кратък от 22 дни. (4) При определяне на графика по ал. 2 комисията определя еднаква продължителност на договарянето за всички кандидати.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 107: „Чл. 107. (1) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия и за приетите решения по допускане и подбор на кандидатите. (2) Комисията уведомява всички кандидати за приключването на действията по допускане и подбор. Към уведомлението се прилага протоколът по ал. 1. На кандидатите, които са допуснати да продължат участието си в процедурата, се изпраща и поканата за подаване подаване на предварителни оферти. (3) Кандидат, който е отстранен от участие при извършване на действията по допускане и подбор може в 10-дневен срок от уведомяването да обжалва решението на комисията за отстраняване по реда на Глава шеста.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 108: „Чл. 108. (1) Предварителната оферта трябва отговаря на изискванията, определени с документацията за концесията. (2) Предварителната оферта се подава от поканените за участие кандидати и се получава при условията и по реда на чл. 95.“ чл. 95.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109: „Чл. 109. (1) След изтичане на определения с поканата за подаване на предварителни оферти срок комисията в закрито заседание отваря получените предварителни оферти. Когато решението за отстраняване е обжалвано и има подадено искане за спиране на процедурата, комисията отваря предварителните предварителните оферти след влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за спиране на процедурата. Когато процедурата е спряна, комисията отваря предварителните оферти след влизането в сила на решението по жалбата. (2) Предварителните оферти се разглеждат от комисията за съответствието им с изискванията, определени с документацията за концесията. (3) Комисията с мотивирано решение отстранява кандидатите, чиито предварителни оферти не отговарят на едно или повече изисквания, определени с документацията за концесията. Комисията уведомява отстранения кандидат за решението. (4) Кандидат, който е отстранен от участие при разглеждането на предварителните оферти може в 10-дневен срок от уведомяването да обжалва решението на комисията по ал. 3 по реда на Глава шеста.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110: „Чл. 110. (1) Комисията провежда договарянето по графика, определен с поканата за подаване на предварителни оферти. (2) Договаряне се извършва с всеки кандидат за възможностите за подобряване на предложенията по критериите за възлагане и по проекта на концесионен договор. Кандидатите може да предлагат подобряване на предложенията си. (3) Комисията уведомява кандидатите относно предложенията на останалите кандидати и за последващите промени в резултат от договарянето, ако има такива. При уведомяването комисията не разкрива кое предложение на кой кандидат е, както и информацията, определена като поверителна. (4) След всяко уведомяване за промени в предложенията комисията може да провежда нов кръг преговори. Когато определи последния кръг преговори, комисията уведомява всички кандидати. (5) Комисията не може да договаря промени относно предмета на концесията, минималните изисквания към офертата, и критериите за възлагане. (6) Комисията съставя протокол за извършените

Раздел X. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112: „Чл. 112. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления и предварителни оферти, определен с обявлението за откриване на процедурата, комисията отваря заявленията и извършва действията по допускане при условията и по реда на чл. 96 и 97, а когато е приложимо – и действията по подбор при условията и по реда на чл. 105, ал. 2-4. (2) Комисията приключва действията по допускане и подбор на кандидатите в състезателен диалог с мотивирано решение, с което: 1. отстранява от участие в процедурата за определяне 2. определя кандидатите, които допуска да продължат участието си в процедурата. (3) Комисията съставя протокол за

по ал. 3. (5) Кандидат, който е отстранен от участие при извършване на действията по допускане и подбор, може в 10-дневен срок от уведомяването да обжалва решението на комисията за отстраняване по реда на Глава шеста.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113: „Чл. 113. (1) Комисията в закрито заседание отваря предварителните оферти на допуснатите кандидати и разглежда съдържащите се в тях предложения. (2) Комисията може да поиска от допуснатите кандидати да предоставят разяснения или да правят допълнения по предложенията, съдържащи се в предварителните оферти.“ Комисията подкрепя по принцип текста текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114: „Чл. 114. (1) Въз основа на предложенията, а когато са предоставени – и на разясненията и допълненията, комисията провежда диалог с допуснатите кандидати. (2) При диалога се обсъждат възможните решения за задоволяване на потребностите, посочени в документацията за концесията, относно техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и/или правните изисквания, включително относно юридическите конструкции и проекта на концесионен договор. (3) Диалогът се провежда на последователни етапи, за да се намали броят на възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията. След приключване на всеки етап от диалога комисията уведомява всички кандидати за предложенията на останалите участници, без да разкрива кое предложение на кой участник е и информацията, определена като поверителна. (4) Комисията съставя протокол за извършените действия по провеждането на диалога.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115: „Чл. 115. (1) Когато прецени, че са изяснени възможните решения на потребностите, комисията изготвя проект на решение за допълване на документацията за концесията. Допълнената документация за концесията включва: 1. описание на предмета и на обекта на концесията в съответствие с резултатите от проведения диалог; 2. изискванията по чл. 78, ал. 1, т. 3-5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и проекта на концесионен договор; 3. образец на оферта (предложение и обвързващо предложение). (2) Концедентът издава решение за допълване на документацията за концесията и уведомява кандидатите за решението. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на Глава шеста. (3) След допълване на документацията за концесията комисията изготвя изготвя покана за подаване на оферти, която съдържа срок за получаване на оферти и дата и час за отваряне на получените оферти. (4) Поканата за подаване на оферти и допълнената документация се изпращат от комисията до всички допуснати кандидати. (5) След изпращане на поканата процедурата състезателен диалог продължава при условията и по реда на чл. ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел X, както и членове от 112 до 115 включително по доклада на Комисията. Гласували

Наименованието на Раздел X и членове от 112 до 115 включително са приети. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Раздел XI – Приключване и прекратяване на процедурата за определяне на концесионер“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел XI.

Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано решение за определяне на концесионер, което се издава от концедента. За концесионер се определя класираният на първо място участник. (2) С С решението за определяне на концесионер се конкретизират техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и правните изисквания в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, и се определя срок за сключване на концесионния договор. (3) Когато установи пропуск или нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, концедентът възлага на комисията да отстрани нередовността, след което да извърши ново класиране.“ Член 117. Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117: „Чл. 117. (1) Концедентът Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато: 1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта или няма допуснат нито един кандидат или участник; 2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени в документацията за концесията; 3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата; процедурата; 4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията за възлагане на концесията по чл. 59; 59; 5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионния договор; 6. при поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане от класирания на второ място участник не се постигне съгласие относно подобрението. (2) Концедентът издава решение за прекратяване на процедурата и когато прогнозната стойност на концесията при откриване на процедурата е била под европейския праг и процедурата е проведена съгласно изискванията на концесия без трансграничен интерес, но с финансово-икономическия модел, предложен с офертата на класирания на първо място участник, стойността се е увеличила с повече от 20 на сто и е преминала европейския праг. (3) Решението Решението за прекратяване на процедурата се издава след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет. Концедентът прекратява процедурата и когато при нейното провеждане цената на основна услуга, включена в предмета на концесията, е увеличила с повече от 20 на сто от прогнозната стойност на тази услуга, посочена в обявлението за концесия.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118: „Чл. 118. (1) Решението за прекратяване на процедурата може да включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура. (2) Решение Решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер може да се издаде във всички случаи на прекратяване на процедурата. С решението се одобряват ново обявление за откриване на процедурата и нова документация за концесията. (3) Решение Решение за провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер може да се издаде само в случаите по чл. 117, ал. 2, т. 1, 2 и 5. С решението може да се: одобрят промени в първоначално публикуваните обявление и документация за концесията само ако не са съществени и не засягат предмета на концесията, условията за участие, критериите за възлагане и минималните изисквания към офертите. (4) След издаване на решението по ал. 3 определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване

Концедентът уведомява по електронен път чрез електронни средства заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне на концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата. (2) Към Към уведомлението се прилага протоколът на Комисията за отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците. участниците. (3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила,

както и членове от 116 до 119 включително по доклада на Комисията.

Наименованието на Раздел ХI и членове от 116 до 119 включително по доклада на Комисията са приети. Сега е 14,02 ч. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешното пленарно заседание, приключваме с работата за днес. Следващото заседание е в сряда, 25 януари 2017 г., от 9,00 ч. Закривам днешното заседание.